Новопостъпили питания. Няма съобщения.

от група народни представители. „На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект на Решение за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание с мотиви към него.“ Заповядайте, господин Главчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам думата по процедура, тъй като току-що внесох в Деловодството на Народното събрание своята оставка, така че тя трябва само да се съобщи в залата и няма смисъл от тази точка, която току-що започнахме. С това смятам, че ние от ГЕРБ демонстрираме различен, двоен аршин може да го наречете Вие, когато има някакъв проблем, ние веднага реагираме, за разлика от други. Още един път казвам: няма да се обяснявам въобще какво съм направил, тъй като мисля, че съм постъпил абсолютно в рамките на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Смятайте, че това е отново морален акт, както е всяка една оставка, разбира се, морален акт, и по този начин искам да се възстанови нормалната парламентарна обстановка в залата и по никакъв начин да не хвърляме сянка върху предстоящото председателство, тъй като виждате какви усилия се полагат, правителството работи добре, обстановката е добра. Смятам, че аз като досегашен пръв сред равни трябва да дам пример за възстановяване на парламентаризма в Народното събрание.

Аз също искам да благодаря за работата на господин Главчев като председател на Народното събрание. Той беше достоен колега, достоен председател, пръв сред равни. Благодаря Ви, господин Главчев. Ще Ви прочета заявлението от господин Главчев, народен представител от 23-ти избирателен район София: „Уважаеми господин Председател, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам, че желая да бъда предсрочно освободен като председател на народно събрание. С уважение: Димитър Борисов Главчев.“ Колеги, според Правилника – ал. 5, т. 1, председателят и заместник-председателите на Народно събрание могат да бъдат предсрочно освободени: първо, по тяхно желание. Предвид на това, че господин Главчев е заявил желание да бъде освободен, преминаваме към ал. 3, в която се казва: в случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява без да се обсъжда и гласува.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В интерес на истината нямах готовност да произнасям днес декларация, но във връзка с личния акт на доскорошния председател на Народното събрание Димитър Главчев, аз съм длъжен да го направя като председател на най-голямата парламентарна група в българския парламент. Искам да заявя пред всички, защото и народните представители не бяха запознати от последния един час какви бяха разговорите, които се водеха на Председателския съвет. Искам да благодаря за това, че господин Главчев днес направи извънреден Председателски съвет, на който присъства и министър-председателят и председател на най-голямата политическа сила в България господин Борисов. Разговорът беше максимално откровен между всички председатели на парламентарни групи. Всяка една от парламентарните групи изложи своите аргументи за това дали трябва да се върви към оставка на Димитър Главчев или да създадем едно твърдо ядро, което да защитава личността и председателя на българския парламент Димитър Главчев. Всички ние знаем, че председателят на българския парламент е първи сред равни, всички ние знаем, че председателят на българския парламент е този, който трябва да създава необходимата атмосфера и да може действително страната ни да бъде стабилна, парламентът да бъде работещ, и да може да има силното мнение както на парламентарното мнозинство, така също и на българската опозиция. Разбира се, че в последните няколко седмици имаше съзнателни опити за търсене на провокация. Не бих искал да бъда оценител на събитията, които станаха само преди няколко дни, но решението, което направи председателят на българския парламент да освободи от пленарно заседание председателя на най-голямата опозиционна партия, създаде действително усещането, че днешното мнозинство се старае максимално да потиска или да ограничава възможността за свободата, която трябва да имат депутатите от българската опозиция. Категорично мога да заявя, че никога, по никакъв повод нито е обсъждано в парламентарната група, нито пък председателят е изповядвал подобни сигнали,

и държавата, която винаги трябва да ни бъде приоритет при взимането на всяко едно решение. Мога да кажа, че формиращото се парламентарно мнозинство беше на мнение да не се подава оставката на Димитър Главчев и тя да бъде отхвърлена. Но чухме аргументите и от опозицията, които казаха, че те няма да участват в парламентарната дейност и ще участват само избирателно в два-три законопроекта, които за тях са важни и с които смятат, че ще могат да отстояват принципната си политическа позиция. Но всички ние сме свидетели за това, което се случва в момента и подготовката на българския парламент, който има също и парламентарно измерение със съответното председателство, и това, което трябва да има като ангажимент българското правителство с министър-председател Бойко Борисов и съответните министри и разговорите, които трябва да се водят, и посещенията, които трябва да бъдат направени в България от членове на Европейската комисия и на Съвета. Разбира се, че в българския парламент се очаква следващата седмица да изнесе обръщение към Народното събрание председателят на Европейския парламент. Не бихме искали да си представяме, че ще дадем сигнал, с който половината от пленарната зала ще бъде празна, а председателят на Европейския парламент ще се произнесе по важни приоритети за Европейския съвет и за Европейския парламент. Това, което направи днес колегата Главчев, е постъпка, която смятам, че всеки един трябва достатъчно добре да оцени и тук, разбира се, трябва да имаме предвид каква е позицията на най-голямата парламентарна група, каква е позицията на председателя на българския парламент и, разбира се, всеки един, когато се изказва или поставя съответните ултиматуми, нека също така да има предвид какво той прави, когато изпада в подобна ситуация. Ние не бихме искали да осъждаме поведението на когото и да е било или решението на която и да е парламентарна група, но нека с тази оставка на колегата Димитър Главчев да няма спекулации! Той го прави само и единствено воден от националния интерес, той го прави само и единствено, за да възстановим нормалното състояние и работоспособност на българския парламент, за да може да бъде чут както силния глас на парламентарното мнозинство, така и на опозицията. Нека този акт на председателя на българския парламент да бъде много ясен сигнал за всеки: ние от парламентарната група на ГЕРБ и от парламентарното мнозинство не желаем да има дискредитиране на българската институция Парламент! Ние от парламентарното мнозинство не желаем да има лични нападки от тази трибуна към когото и да било. И нека действително с това, което беше и като разговор на Председателския съвет, всеки един от нас като председатели на съответните парламентарни групи да направим така, че действително колегите във всяка една парламентарна група да отстояваме принципната си позиция, да защитаваме тезите си, но да го правим аргументирано по дадените секторни политики, но не да влизаме в тези лични нападки, които действително дискредитират българския парламент и дискредитират всяка една от партиите. Повярвайте, че в днешната ситуация няма печеливши, всички сме губещи, защото самият факт, че обсъждаме оставката на председателя на българския парламент само шест месеца след като имаме формирано стабилно мнозинство

нещо, което малцина биха направили – той подаде оставката си само и единствено воден от националния интерес и воден от истинския парламентаризъм, който трябва да има в българския парламент. Благодаря, колега Главчев, ние ще бъдем винаги с теб! Благодарим за Благодарим за това, което направи, защото ти сложи страната пред всичко друго, което би могло да провокира допълнително напрежение в българския парламент! Благодаря и на колегите от опозицията, че също намериха сили да се върнат в пленарната зала. Нека това, което говорихме през тези няколко месеца, да не го повтаряме и нека всеки един да допринася за авторитета на България и за силното представяне на страната ни в предстоящото председателство! България над всичко! Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Цветанов. От името на група – госпожа Корнелия Нинова. КОРНЕЛИЯ Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешното решение на господин Главчев беше неизбежно и правилно. Но днешното решение е и горчив урок за цялата политическа класа и най-вече за управляващото мнозинство. Урок за това, че е нормално в правовата държава да има управляващи и опозиция, че е нормално да бъдем на различни мнения, защото представляваме тук различни групи от българското общество, че е нормално да има свобода на словото и взаимно уважение на различните позиции. Но краят на председателството на господин Главчев е и възможност за ново начало. То е предизвикателство пред всички нас, то е тест за политическа зрялост дали сме готови да поставим ново начало на парламентаризма; дали сме готови дебатът тук да стане дебат по същество и с аргументи; дали сме готови да възстановим конституционни принципи, че в парламентарната република върховният орган на управление е парламентът и изпълнителната власт, от когото и да се представлява тя, се излъчва от този парламент и се контролира от този парламент; дали сме готови да гарантираме не само в тази зала, а в цялото българско общество свобода на мнения, на различия и взаимно зачитане на тези различия. Пред това сме изправени днес. И дано с тези няколко изречения, които четем от сутринта, да прекратим досегашния стил на работа на парламента. Чухме сутринта, че БСП иска да събаря държавата. Не, уважаеми колеги, искаме да възстановим принципите на правовата държава, на Конституцията и на държавността. Може би наистина губим от това, което се случи, както каза господин Цветанов, но печели правовият ред и демокрацията. Ние от „БСП за България“ ще бъдем гарант за това и най-вече българските граждани да се чувстват свободни, да имат мнение, да го отстояват и да се борят за своите позиции. Вярвам, че ние, като политическа класа, ще сложим началото на това, ще променим тона и ще издигнем парламентаризма във висша форма на управление на Република България. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Заповядайте, господин Карадайъ. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Не обсъждаме народния представител Димитър Главчев, обсъждаме институцията Председател на Народното събрание. Основна грижа на председателя на Народното събрание е да работи за издигане на авторитета на парламента, да работи против омразата, агресията, ксенофобията, разделението и противопоставянето. Председателят на Народното събрание е призван да бъде пръв сред равни, да е носител на морал и ценности, които ни правят неделима част от от европейското семейство. Цяла демократична Европа работи против омразата, разделението, противопоставянето, заклеймява ксенофобията, национализмите и радикализмите. Всичко останало е против Европа, против България, против конституционализма и демокрацията! Високо оценяваме личния акт на господин Главчев с подаването на оставката. Призоваваме следващия председател на Народното събрание да е на нивото на изискванията на институцията – Председател на Народното събрание в парламентарна република, съгласно Конституцията на Република България.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами Искаме да приветстваме това, което направи господин Главчев и жестът, който даде, но да използваме случая да обърнем внимание върху двойния аршин, с който се гледа на всички постъпки и на всички жестове на всеки един човек, като ние от „Воля“ сме едни от най-потърпевшите, да използвам тона и начина, по който беше зададен въпросът, за да се стигне до целия този казус – харесва ли Ви така да се обръщат и към Вас? Да, факт е, че господин Главчев може би, във връзка с напрежението, не му издържаха нервите. Само че той можеше по същия начин, който Вие приветствате, да излезе и да каже едно сухо „Извинявайте!“ и всичко това да прекъснe. И аз искам да Ви попитам, уважаеми колеги от всички парламентарни групи, на Вас харесва ли Ви някой Ваш колега да Ви нарича – 80% от Вас „дебили“? Искам да попитам хората, които са зад камерите, хората, които са в момента наши гости – на Вас харесва ли Ви някой да нарича 80% от Вас „дебили“? да се обърна към групата на БСП и към Политическа партия БСП – около 25-27 или 30% от българските граждани гласуваха за Вас. да предположим, че за всички други парламентарни партии са гласували тези 80% дебили, но оказва се, че и част от българските граждани, които са гласували за Вас, включително за колегата Ви, който ни нарича така, също са гласували такива български граждани. Ние ще вземем ли отношение? Ще минем с едно сухо „Извинявайте!“, ще поддържаме този език на омразата, на разделението на касти, на висша каста, която счита себе си за нещо повече от българския народ. Докарахме я дотам, че във време, в което, по време и на Ваше управление, българският народ е оскотявал, доведен е до нищета. Два милиона българи са под границата на нищетата и по Ваше управление са доведени до това състояние, а Вие ги наричате „дебили“. Ние от парламентарната група на „Воля“ няма да участваме в нито едно заседание и ще напускаме винаги пленарната зала до момента, в който господин Иво Христов не си подаде оставката от българския парламент в българския парламент няма хора, които обиждат българския народ, независимо за кого е гласувал, независимо симпатизант на коя политическа сила е. Благодаря Ви и се надявам на правилни жестове от всяка една парламентарна група. Ние от „Воля“ никога няма да си позволим да обиждаме нито един български гражданин, независимо дали е симпатизант на управляващи, на опозиция, на извънпарламентарни партии, дали ни харесва, или не ни харесва. Всеки български гражданин има право да изразява своето мнение и ние уважаваме всеки един такъв, независимо за кого е гласувал, дали ни подкрепя, или не. Благодаря Ви и се надявам наистина на нови морални жестове. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“

Моля, колеги, заемете местата си в залата! Колегата независим, моля да седне на мястото, което е отредено. Моля Ви, колега!

дойдоха процедурните правила за приемане за избор на председател на 44-то Народно събрание, така че ще продължим със Законопроекта малко по-късно. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки: Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 44-то Народно събрание, вносител – Цветан Цветанов, да стане точка първа за днешното заседание. заседание. Избор на председател на 44-то Народно събрание да стане точка втора за днешното заседание. Моля режим на гласуване.

„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 44-то Народно събрание. Моля да разпоредите внасянето и разглеждането на Проекта за решение, съгласно установения ред. Вносител – Цветан Цветанов. „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 44-то Народно събрание

1. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарните групи, регистрирани в 44-то Народно събрание и от народни представители. 2. Гласуването е явно и по азбучен ред на предложените кандидатури. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване. 3. Избран кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване някой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двама кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повечето гласове.“ Изказвания към така предложените процедурни правила? Няма. Подлагам на гласуване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение да прекъснем да прекъснем заседанието за 15 минути, защото се пак трябва да преминем към точка втора за избор на председател и това е право на група народни представители или на председателите на парламентарни групи, които да направят съответното предложение. Така че смятам, че е по-резонно в рамките на 15 минути, за да може всяка една от парламентарните групи да изгради своята позиция, и да бъде готова за съответните предложения, които могат да бъдат направени. Ако се приеме така тази процедура, моля да дадете почивка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА